Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву в пленарному засіданні і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, сьогодні відзначається Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку, запроваджений Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Давайте щиро подякуємо всім нашим волонтерам за їхню самовіддану працю, невичерпну енергію та безкорисливу допомогу.

Шановні народні депутати, сьогодні також день народження у наших колег народних депутатів України Миколи Леонідовича Галушки, "Слуга народу", Миколи Миколайовича Задорожнього, "Слуга народу", Михайла Борисовича Радуцького, "Слуга народу". Давайте привітаємо наших колег, побажаємо їм невичерпної енергії, плідної роботи та нових звершень у професійній діяльності. (Оплески) Шановні народні депутати, за парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

триває 1016-а доба повномасштабної підступної російської збройної навали проти українського народу. Висловлюємо глибоку вдячність нашим воїнам за їхню мужність та щоденну звитягу на фронті. Дякуємо кожному, хто в тилу самовіддано працює на підтримку нашого героїчного війська, зміцнюючи обороноздатність країни. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за свободу, незалежність і суверенітет України. Згадаймо також невинних дітей та мирних громадян, які загинули внаслідок агресії держави-терориста.

Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні. За-196 Проти – 4, утримались – 1, не голосували – 100. Шановні колеги, будь ласка, з процедури... Секундочку, вже є перший, хто переміг сьогодні на кнопці вас. Качура, з процедури, будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, раніше уже до вас зверталися представники опозиції, вимушений звернутися тепер і я. Вчора я отримав перелік питань (акцентую увагу, не порядок денний, а перелік питань до розгляду) після 15 хвилин з початку засідання, сьогодні отримав за 15 хвилин до початку засідання. Я вважаю, що це абсолютно шкідливо для ефективності нашої роботи і для парламентаризму в цілому. Тому я прошу, щоб ви оптимізували роботу так, щоб депутати розуміли, за що вони голосують щодня, тому що це абсолютно неприпустимий підхід. Прошу вас провести відповідну нараду з керівниками фракцій і розібратись у цьому питанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, давайте все-таки розберемося в цьому питанні, тому що від Апарату проект порядку денного надсилається за п'ять днів, як це передбачено нашою постановою. Після цього щодня ми збираємо Погоджувальну раду для того, щоб уточнити в межах цього переліку, які питання будуть ставитися, які ні. Тому я звертаюся до колег з фракцій, які присутні на Погоджувальній раді, оптимізувати цю роботу, і давайте зробимо так, щоб справді народні депутати своєчасно отримували цю інформацію. Дякую вам. Будь ласка, далі у нас з процедури. Будь ласка, Олексій Гончаренко, потім з процедури – Івченко. Тільки з процедури, колеги. Будь ласка. 10:33:29 ГОНЧАРЕНКО О.О. Абсолютно й виключно з процедури. В мене таке процедурне питання. Скільки ще об Верховну Раду будуть витирати ноги? Це ж процедурне питання? Ми викликали сюди міністра оборони Рустема Умєрова. Пройшло дві доби. Якщо б Конгрес США викликав голову Пентагону, парламент Франції викликав міністра оборони Франції, вони були би, як блискавка, волосы назад летіли би, розумієте? Тому що це парламент, ми тут не самі по собі сидимо, ми представляємо народ України і ми викликали його сюди. Я не знаю, де він, я не знаю, що він робить, але тут його немає. Я хочу почути, коли він буде тут. І враховуючи, що він не виконує наш виклик, лежить у Верховній Раді мій проект постанови про звільнення Умєрова – на голосування і до побачення. Хай займається своїми справами, якщо виклик парламенту – це для нього фігня. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Івченко. З процедури тільки.

в закритому режимі з нашими колегами військовослужбовцями, я думаю, що я уточню і вас завтра поінформую. Добре. Дякую. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович. Івченко, "Батьківщина". Шановний головуючий, я хочу підтримати свого колегу, ми не просто так викликаємо сьогодні міністра оборони. Я поряд з цим прошу вас поставити на голосування про виклик міністра стратегічних галузей. Те, що ми сьогодні бачимо відбувається на фронті, те, що не вибухають міни, те, що сотнями нам присилаються есемес, що вони 100 метрів летять, а не в нужну дистанцію, це викликає занепокоєння. Занепокоєння, як було налагоджено виробництво і безпосередньо як працювало Міністерство стратегічних галузей. Тому я вас дуже прошу, поряд з міністром оборони давайте викличемо міністра стратегічних галузей. І ви маєте, пане Голово, зрозуміти, це відповідальність. Ніхто не уникне відповідальності, навіть коли буде інше скликання, ці питання будуть стояти. Давайте не заривати голову в пісок. Прошу поставити на голосування виклик міністра стратегічних галузей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю пропозицію народного депутата Івченка на голосування. Прошу голосувати.

За-167 Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, я прошу Апарат підготувати мій лист про рішення зали щодо виклику відповідного міністра. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, тому що зараз ми починаємо одразу з результативного голосування, нам треба 226 голосів. Шановні колеги, ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Перелік був, який узгоджений Погоджувальною радою, вам надано, переходимо до його розгляду. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, займіть свої місця. Для зручності ваші місця підписані вашими прізвищами. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, перше питання, це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору та її Парламентської Асамблеї з нагоди 30-ї річниці підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї зброї (Будапештського меморандуму). Це проект Постанови 12277. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Нам потрібно набрати 226. Тому прошу шановних колег підтримати це рішення, включити до порядку денного сесії проект Постанови 12277. Прошу голосувати. За-252 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою з наданням слова для виступів до 2 хвилин кожній фракції і групі, таке рішення було запропоновано Погоджувальною радою. Прошу народних депутатів голосувати. За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, 30 років 30 років з того моменту, коли був підписаний так званий Будапештський меморандум, коли Україна віддала третій у світі ядерний потенціал в обмін на так звані гарантії безпеки. Чим це все завершилося, ми з вами бачимо, коли один з підписантів і гарантів безпеки сьогодні веде агресорську війну проти України, погрожуючи ядерною зброєю проти України, застосовуючи міжконтинентальні балістичні ракети проти України, заводячи на свою територію солдат Північної Кореї, використовуючи іранські дрони. Це все те, що треба знати про договір, який підписується з Росією. Як правильно сказав свого часу Бісмарк, "договір, підписаний з Росією, не вартує паперу, на якому він підписаний". Але сьогодні ми маємо, те, що маємо. Сьогодні 30 років з того моменту, коли Україна підписала цей договір. І я вважаю, що сьогодні Верховна Рада України як парламент повинна чітко висловити свою позицію щодо того, що відбулося 30 років тому. І тому сьогодні вноситься для розгляду відповідний проект Постанови 12277. Шановні колеги, основні положення. Це Звернення до парламентів і урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору, її Парламентської Асамблеї в тому, що ми здійснюємо заклик визнати відповідальність Російської Федерації за порушення гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, ініціювати глобальний діалог, спрямований на розбудову нової системи універсальних безумовних гарантій безпеки, а також спиратися на існуючі механізми, які б підвищили відповідальність ядерних держав. Шановні колеги, я дуже прошу підтримати це рішення, проголосувавши в цій залі. Дякую. Для співдоповіді від комітету запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Олександрович Мережко. Будь ласка. Шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України та відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України комітет на своєму засіданні 4 грудня 2024 року розглянув внесений народним депутатом Русланом Олексійовичем Стефанчуком та іншими проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору та її Парламентської Асамблеї з нагоди 30-ї річниці підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто Будапештського меморандуму. У день 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму необхідно нагадати світовій спільноті, що Україна, взявши на себе зобов'язання добровільно відмовитися від ядерної зброї та безумовно їх виконуючи, зробила величезний крок для безпеки всього світу та людства. Метою звернення є донесення до іноземних партнерів важливих сигналів. Зокрема, в тексті звернення міститься заклик створити міжнародний механізм контроль і відповідальності за дотриманням гарантій безпеки, наданих державам, які добровільно відмовилися від ядерної зброї, шляхом прийняття окремого документа міжнародно-правового характеру. А також підтримати рішення про запрошення України до Організації Північноатлантичного договору та вступу України до Європейського Союзу як важливі гарантії безпеки нашої держави. За результатами розгляду комітет на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раду України прийняти проект постанови за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок. Тож, шановні колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую, Олександр Олександрович. Шановні колеги, як ми і проголосували, по 2 хвилини від кожної фракції. Я прошу представників фракцій і груп записатися для висловлення ваших політичних позицій і щодо підтримки чи непідтримки цього проекту рішення. Але, я думаю, оскільки підписали всі фракції і групи, велика кількість, я думаю, що буде підтримка цього рішення. Будь ласка, прошу записатися представників фракцій і груп на виступи. Слово надається народному депутату Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Ярослав Романович. Дякую. Я з місця. Нам дуже важливо зайняти позицію кращу, ніж позиція була зайнята під час Будапештського меморандуму. Ми маємо ставати реалістами, тому дуже дякую, власне, Голові Верховної Ради за таку ініціативу. Звісно, будемо підтримувати. Дякую, Ярослав Романович. Будь ласка, кубів Степан Іванович, фракція "Європейської солідарності". 10:44:17 КУБІВ С.І. Шановний пане Голово, слово прошу передати Гончаренку Олексію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка. Шановні друзі, сьогодні насправді трагічний день в історії України: найбільша трагедія і помилка в новітній історії України була зроблена рівно 30 років тому, коли Україна віддала, віддала свою зброю в руки майбутнього агресора. Це була катастрофа. І, до речі, я хочу сказати, що ми з вами створюємо різноманітні ТСК, слідчі комісії, давно настав час створити слідчу комісію парламентську і розібратися, як це було, хто і як віддав, і далі кримінальні справи відкривати, бо це була державна зрада. І ми відхаркуємо сьогодні, кожен день, кожну хвилину, на кожній хвилині мовчання тут в Раді наслідки цього. Сьогодні, коли Україну атакує ядерна держава, фактично в України є тільки два шляхи, Шлях перший – відновити свій ядерний потенціал. І шлях другий кращий, бо перший шлях дуже непростий і багатьом в світі не сподобається. Тому є другий шлях – це стати членом НАТО, в якому є ядерна зброя. І це прописано в українській Конституції. І мені дуже шкода, що ті, хто мали виконувати цю Конституцію, в 2019 році не поїхали на саміт НАТО в Лондоні, кажучи: "Я не ходжу в гості, коли мене не кличуть". У 2022 році не поїхав український Президент, вже після початку повномасштабного вторгнення, на саміт НАТО в Мадриді. І я там був єдиний представник України, взагалі один. Це наше ключове, але цим ніхто не займався. І сьогодні ми, нарешті, почали про це говорити. Але про це треба не говорити, а добитися членства України в НАТО, бо ми стоїмо проти ядерної держави, і вибір: або будемо мати власну ядерну зброю, або разом з союзниками. Іншого шляху немає.

Шановний Голово, шановні колеги, на початку 90-х за ініціативою Сполучених Штатів Америки, в умовах, коли в Україні нам навіть на виїзд на затримання не було бензину, було запропоновано вивезти ядерну зброю з території України. За це нам дали кілька сотень мільйонів доларів, які були потім майже всі розкрадені, а частина була використана на закупівлю ТВЕЛів. Крім України, ніхто ці наміри… не ратифіковані вони були, тобто це були тільки наміри. І сьогодні маємо ситуацію, коли один із так званих гарантів здійснив агресію. Які висновки з цього? Перше. Треба і необхідно, щоб переговори вели кваліфіковані дипломати, а саме враховували, чи доведена вся ситуація до кінця, ратифіковано чи ні, яке законодавство у підписантів теж є. Це перше. Друге. Україна повинна покладатися на свої сили, на свої, тому що всі підписанти можуть відвернутися в якийсь момент. А тому Україна повинна бути сильна, демократична, добре озброєна, об'єднана і мирна. І оце найголовніші гарантії нашої безпеки. Дякую за увагу. Прошу передати пані Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". На шляху нашої незалежності наша країна і влада, яка певний час панувала в Україні, допустила цілу низку трагічних трагічних історичних помилок. І одна з таких трагічних історичних помилок, яка потім привела до сотень тисяч загиблих людей, до втрати територій, до руйнації життя нашої країни, до катастрофи, яку ми переживаємо сьогодні, ця історична помилка – це віддати ядерну зброю. Скажіть, будь ласка, у кого тодішні керівники держави отримали благословіння, щоб третій за потужністю потенціал у світі ядерної зброї віддати сьогоднішньому ворогу. Хто дав їм на це право? І це ще раз доводить, що приймати історичні трагічні помилкові рішення без того, щоб запитати у народу, що потрібно взагалі українцям, це рано чи пізно призведе до того, що країна від цього буде нести трагічні втрати. І тому нам треба робити висновки. І ще однією помилкою було те, що в 14-му році ми не спитали в тих, хто нам давав гарантії, за те, як вони по цих гарантіях будуть розраховуватись. І тому головний висновок, який нам треба робити: перше – нам треба боротися за самодостатність України в системі безпеки й оборони. Тільки це дасть нам можливість жити і вижити. І друге. Єдиний шанс запобігти війні далі – це членство України в НАТО. І так треба було робити замість Будапештського меморандуму. Слава Україні! депутатська група "Довіра" буде підтримувати ці основні положення, які закладені в проект сьогоднішньої постанови. Безперечно, ми вітаємо зусилля України досягнути сьогодні миру, перемоги, спільними зусиллями і світового співтовариства, спільними зусиллями всієї нашої країни. І тому і Формула миру, яка оголошена Президентом і яку підтримує українське суспільство, і зусилля всіх міжнародних партнерів будуть вітатися Україною, проект постанови є абсолютно логічним в цьому контексті. Але я хотів би звернути увагу на одну тезу, яку вже озвучували мої колеги, що в чому була суть того, що в Будапешті приймалося. Це гарантії безпеки. І ми погоджуємося з тим, що гарантіями безпеки не можуть бути виключно підписи лідерів держав, це не визначає хід цих і реалізацію цих гарантій. Тому сьогодні ми підтримуємо тези про те, що має бути повна консолідація українського суспільства на чолі з, безперечно, Президентом країни, але, шановні колеги, в тому числі українським парламентом. Я хотів би зараз закликати нас усіх до серйозної відповідальної роботи і взяття на себе високої відповідальності за те, що відбувається в країні, і те, що буде. Суб'єктність парламенту нашого, підвищення її – це те, про що ми говоримо. Це буде в тому числі гарантією…

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Депутатська група "Платформа за життя та мир" підтримує цей проект постанови і ми хотіли би, щоб був створений реальний міжнародний механізм контролю і відповідальності за дотриманням гарантій безпеки, які надані державам, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Ми висловлюємо своє занепокоєння і підтримуємо цей проект постанови. Дякую. Дякую. Будь ласка, Батенко Тарас Іванович, група "Партія "За майбутнє". Покійний Кравчук спихував здачу ядерного арсеналу на Президента Кучму. Обоє могли би сказати, що були в той час заручниками політичної ситуації, нам головне зараз знову не стати заручниками геополітичної нової ситуації. Будапештський меморандум став одним з найбільших провалів договірних документів у новітній історії міжнародного порядку. Україна прагне в НАТО. Але ми повинні розуміти, що якщо на цьому етапі в України все-таки не вийде приєднатися до НАТО, які ще механізми будуть дієві, що допоможуть вижити і відродитись державі та нації? Диктаторські режими змінюються через перевороти і революції, демократичні через вибори. У цьому слабкість демократичних урядів, бо диктаторські режими, які, як російський, намагаються вишукати слабкі сторони і знаходять їх в європейських демократіях, щоб підкорити їх своїм прагненням підкупити, зманіпулювати на виборах і так далі. У цьому слабкість демократії апріорі, яка може дати, що ми хочемо, але в результаті не дати нам гарантій дієвих і трагедія може повторитися знову. Для того, щоб світ був зацікавлений надати нам дієві гарантії, Україні, потрібна єдність і стабільність внутрішньополітичної ситуації. Як не парадоксально, але потенціал України, наші багаті поклади стратегічні, природні ресурси можуть бути одним із ключів, що зацікавлять світову економіку, зокрема США та Європу, і гарантуватимуть нам безпекову ситуацію. Про це говорив Президент у своєму Плані перемоги. Співдоступ капіталовкладення у стратегічні ресурси України демократичних світових гравців може виробити реальне, а не паперове бажання у майбутньому захищати такий доступ від зовнішніх агресій, і підтримувати Україну зброєю, інноваціями, інвестиціями і врешті-решт виробити ефективний довготривалий механізм стримування, ніж це демонстрував Будапештський меморандум. Внутрішня єдність і сила Збройних Сил – понад усе! Дякую. Дякую, Тарас Іванович. Шановні колеги, завершальний виступ від фракція "Слуга народу", Лис Олена Георгіївна. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Олена Георгіївна.

Шановна президія, шановні колеги, нинішні оцінки Будапештського меморандуму, справді, непрості, суперечливі, іноді цілком радикальні. Певною мірою це розплата за наші ілюзії, характерні для початкового періоду з українського державотворення, тоді досить непрогнозованого. Тому зараз суспільство очікує від нас нашої конкретної, реальної позиції. Взагалі голос парламентської дипломатії він вкрай важливий, оскільки певною мірою він вільний від бюрократичних обмежень, і ми можемо говорити все, що лежить у нас на душі. І тому, звичайно, ця постанова має велике значення, оскільки в ній чітко викладено розуміння наших перспектив, які необхідні для забезпечення української незалежності. Наша фракція рішуче підтримує і буде голосувати за цю постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Любимовичу, дякую, пане академіку. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору та її Парламентської Асамблеї з нагоди 30-ї річниці підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Реєстраційний номер проекту 12277. Прошу народних депутатів голосувати. За-287 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект 12243. Це проект Закону про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна. Я ставлю пропозицію… І альтернативний до нього 12243-1. Я ставлю пропозицію включити ці законопроекти до порядку денного сесії. Шановні колеги, це ці важливі законопроекти, які вчора ми підписували всі разом. Прошу голосувати за включення.

За-267 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію визначити законопроекти невідкладними, скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання. За це теж треба набрати 226 голосів. Тому прошу народних депутатів голосувати. За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Шановні колеги: два – за, два – проти і голосуємо. Будь ласка, запишіться фракції: два – за, два – проти, для обговорення цього законопроекту.

Сюмар Вікторія Петрівна, фракція "Європейська солідарність", будь ласка. Я, чесно кажучи, більше по суті хотіла говорити. Але знаєте, реально, вибачте, чому немає доповідачів? Я вам скажу: тому що це був законопроект "Європейської солідарності", який мав на меті виправити помилку, яка фактично була зроблена сьогодні монокоаліцією. Тому що, знаєте, оця політика шулерства із законопроектами, от вона призводить до серйозних наслідків в тих умовах, якщо ми цілковито залежимо від наших закордонних партнерів. Тому що обіцяємо ми одне спецконфіскацію, потім дуркуємо і робимо зовсім інші речі, а потім ще пхаємо в ті законопроекти, де ми маємо виконувати наші зобов'язання перед нашими партнерами, речі, як посадити журналістів на вісім років. Після того, що відбувається. Коли зрозуміло, що це шулерство не пролізе, ми вилучаємо спецконфіскацію, зараз вносимо її дуже порозуміло, дуже правильно, об'єднаними рішеннями всіх фракцій, але законопроект, як посадити журналістів, ми не знімаємо із порядку денного, а відправляємо на повторне друге читання з тим, щоб, може, не вісім років, але на два роки вони точно сіли. Даруйте, але мені здається, що ось це шулерство, воно сьогодні працює не просто проти нас з вами, не просто проти українського парламенту, воно працює сьогодні проти української держави. І ось ця політика, ми не можемо, даруйте мені, я дуже хочу почути ваші насправді коментарі, але ось ця політика шулерства призведе нас, знаєте, це як отак-от розганятися і головою об стінку, тільки так голова може просто-напросто в якийсь момент відпасти. Я просто закликаю, щоби ми припинили цим займатися, щоби доповідали і ставилися нарешті ті законопроекти, від тих фракцій, які їх подають, подають вчасно, подають абсолютно коректно, і щоби ми відмовилися від абсолютно бредових ідей, які сьогодні вносяться в цій залі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, "Слуга народу", слово надається народному депутату Дануці. Я розумію, що передає Іонушасу. Так? Будь ласка, Іонушас Сергій Костянтинович. Шановні колеги, даний законопроект зареєстрований і підтримується президією, керівниками фракцій і членами Комітету з питань правоохоронної діяльності. На своєму засіданні вчора Комітет з питань правоохоронної діяльності прийняв рішення і рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу і в цілому.

дана дискреція це виключно воля сторони захисту. Тому, шановні колеги, приймаючи до уваги, що цей законопроект є частиною наших міжнародно-правових зобов'язань, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував його прийняти за основу і в цілому і визначити його невідкладним, і скоротити строки внесення альтернативних законопроектів. Шановні колеги, коли надається додаткова можливість обирати стороні захисту або один інструмент, або інший, це завжди на користь сторони захисту. Тому прошу підтримати. Дякую. І після цього Мамка, перепрошую, 1 хвилина. Позицію комітету голова висловив. Справді, фракція "Батьківщина" долучилася до співавторства цього законопроекту і будемо голосувати за основу і в цілому. Визнання помилки – це також шлях до того, щоби в майбутньому їх не повторювати. І таким чином Верховна Рада, а фракція "Батьківщина" попереджувала, коли ухвалювали законопроект, що не робіть помилок. Ми зробили, зараз її усуваємо. Але певний період хтось міг скористатися тією лазівкою, яку спричинив попередній ухвалений закон. Але спецконфіскація при корупційних злочинах буде відбуватися, і це справедливе рішення, і це погоджено з нашими міжнародними партнерами, і це дає гарантію, що верховенство права буде існувати, що ті особи, які скоїли корупційні злочини, вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності шляхом відшкодування нанесених збитків, а також спецконфіскацію всього незаконного нажитого майна. Це дає можливість антикорупційним і всім правоохоронним органам, і судовій гілці влади встановлювати справедливість, якої від нас вимагає весь український народ. Бо, коли ми просимо гроші у наших міжнародних партнерів, то цей закон дає хоча б можливість бити по руках тих, хто краде ці гроші, які належать всьому українському бюджету, в тому числі і нашим міжнародним партнерам. Голосуємо за основу і в цілому. Дякую.

дуже проблемно, коли виступають виступаючі і називають юридичні такі речі іншими речами. Хочу зазначити, що, як висловлювалося, спецконфіскації в цьому законі немає і близько. Є можливість щодо прийняття рішення судом при заключенні угоди інституту конфіскації майна. Друге питання. Тут розказували за журналістів, за законопроекти, які були вчора, мушу відреагувати. Ті законопроекти, які розглядалися вчора, не мають жодного відношення до журналістів, до викривачів, про що є офіційні роз'яснення. Кричалки кричати можна, але все-таки хочу звернутися, можете читати законопроекти, можете думати головою і говорити людям правду, а не кричалки з трибуни Верховної Ради. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих законопроектів, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, шановні колеги, займіть свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування конфіскація майна в разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням (реєстраційний номер 12243-1). Прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, підтримайте, колеги. Прошу голосувати.

За-277 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування конфіскації майна в разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням (реєстраційний номер 12243-1). Прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, голосуйте.

підписання. Доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроект 12243-1 і спрямувати Президенту на підпис проект Закону про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування конфіскації майна в разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням. Прошу голосувати.

про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України (реєстраційний номер 0295). Прошу народних депутатів голосувати, це дуже важлива ратифікація. Прошу голосувати.

3 хвилини – Івченко. Будь ласка, Вадим Євгенович, і після цього працюємо далі. Будь ласка, Вадим Євгенович. Вадим Івченко,"Батьківщина". Шановні колеги, ми з вами приймаємо закони по мобілізації, ми мобілізовуємо наших чоловіків, синів, люди йдуть на фронт. А що там далі з ними відбувається? Нам сотнями починають приходити есемес, і ця проблема не сьогодні, ця проблема почалася ще з квітня місяця, а сьогодні вона набрала масовості. Сотні есемесок про неякісні міни, сотні есемесок про те, що сьогодні наші українські захисники не можуть бити ворога, вони не долітають, вони не розриваються, вони просто не придатні для використання. Ми з вами втрачаємо село за селом. Ми з вами гналися за кількістю, а отримали те, що велика кількість тих мін, які були в тій партії безпосередньо в певних підприємствах, ті міни сьогодні не придатні для використання наших військових. І як ви думаєте думають сьогодні матері, думають батьки тих дітей, які просто не можуть з міномета затримати ворога, який на нас наступає? Колеги, "Батьківщина" буде виходити з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії, саме слідчої комісії. Ми маємо розібратися, хто халатно віднісся до виробництва, хто координував це виробництво, звідки приїжджали імпортні матеріали, яким чином це складалося, яким чином відбувалася прийомка в Міністерстві оборони, а потім це через центр центр логістики, сил логістики, віддавалося безпосередньо нашим хлопцям. Колеги, це не має проходити безнаказано. У військовий час за такі речі відрубають пальці, руки і знімають голови. Голови, колеги! І рішення тимчасової слідчої комісії має бути таким, в тому числі і політичним, щоби люди понесли відповідальність. Ми не можемо воювати з вами, коли таке трапляється на фронті. Я вже не кажу про те, що партнери сьогодні, бачачи таку ситуацію, починають думати, як не фінансувати українське виробництво. Президент говорить про те, що давайте фінансувати, давайте збільшувати фінансування нашого виробництва, щоб ми були незалежними, бо наше виробництво має забезпечити передову снарядами. такі випадки точно йдуть врозріз заяв Президента і точно не сприяють підвищенню національної безпеки. Колеги, будемо як "Батьківщина" виступати з ініціативою, прошу підтримати, і в нас будуть самі жорстокі висновки. Дякую. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект 11389. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів (це друге читання). Ми домовлялися, 3 хвилини – виступ народного депутата Дубеля, і ми голосуємо. Я прошу народних депутатів зайти до зали, а народного депутата Дубеля запрошую, до 3 хвилин, замість його поправок. Будь ласка. Включіть з місця йому.

Наявні прогалини дають можливість недобросовісним суб'єктам господарювання допускати зловживання, зокрема не здійснювати реєстрацію лікарських засобів та реалізовувати їх під виглядом дієтичних добавок, а також наявність в них активних фармацевтичних інгредієнтів, у тому числі рецептурних, які можуть використовуватися виключно для виготовлення лікарських засобів; відсутність у їхньому складі заявлених поживних речовин, в тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин поживним або фізіологічним ефектом; невідповідність маркування встановленим вимогам, зокрема зазначене на них, що вони мають лікувальний ефект. Проект передбачає затвердження МОЗ переліку вітамінів і мінеральних речовин, інших речовин і їх максимально допустимих доз, дозволених до застосування у дієтичних добавках, та посилення відповідальності за виробництво та реалізацію тих, що не відповідають вимогам. Також врахування правки номер 60, що є надзвичайно важливим, щодо пришвидшення процедури включення нових лікарських засобів в національний перелік та на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення, або скасування можливості закупівлі за рахунок коштів державного бюджету тих, які не входять в національний перелік, матиме позитивний вплив на можливості, в тому числі, Медичних сил Збройних Сил України. Це дасть можливість пришвидшення процедури включення нових лікарських засобі в національний перелік. Дякую за увагу. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати в другому читанні та в цілому. Дякую. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, шановні колеги, займіть свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів (реєстраційний номер 11389). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-259 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 9381. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану в Україні. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-221 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти, прошу записатися і голосуємо.

слово надається народному депутату Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Я так розумію, Сюмар передає, так? Будь ласка, Вікторія Петрівна.

ми розглядаємо у сфері енергетики суто технічні законопроекти. Мало би бути зовсім інакше: мали би бути запропоновані рішення, яким чином українцям сьогодні полегшити життя і забезпечити їх електроенергією електроенергією як мінімум. Ви знаєте, ми серйозно аналізуємо цю тему, як в контексті альтернативної енергетики, де можуть бути рішення, коли би ми мільярди гривень не віддавали на атомні електростанції в корупційній схемі, які, можливо, запрацюють через 5-6 років, а забезпечили б принаймні об'єкти критичної інфраструктури і визначили ними також школи школи і садочки, аби українські діти не змушені були б їхати за кордон. Але також певні рішення має приймати і НКРЕКП сьогодні станом на зараз для того, аби адекватно забезпечити імпорт, тому що він у листопаді місяці, до вашого відома, імпорт електроенергії в країні, яка потребує електроенергії, в якій є величезний брак електроенергії, скоротився на 10 відсотків. Я дякую колегам, тут є і Роман Грищук зокрема, і колегам з "Батьківщини", які займаються цією темою в рамках своєї слідчої комісії по тарифах, хоча займаються насправді взагалі темою забезпечення електроенергії, але, на превеликий жаль, це не пріоритетна тема для парламенту загалом. Наша фракція продовжує наполягати на тому, що завтра ми маємо не юстицію тут слухати від уряду, ми маємо тут слухати дві пріоритетні теми для країни: армія, міни, фортифікації, а також енергетика і забезпечення українців електроенергією.

На жаль, до них накидали багато правок, які не мають відношення до суті законопроекту. Я вже більше місяця подаю їх в порядок денний і все-таки прошу, щоб вони були включені в порядок денний, тому що вони, дійсно, впливають на вирішення тих проблем, які є сьогодні. А сьогоднішній законопроект я прошу підтримати, тому що він, дійсно, призводить до юридичної визначеності ті нормативно-правові акти, які ми прийняли, і рішення про воєнний стан, яке ми прийняли, тому цей законопроект також потрібно проголосувати. Прошу підтримати його. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Далі, будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович, фракція "Батьківщина". Я так розумію, передає Кучеренку. Будь ласка, Олексій Юрійович.

дуже потужний, там, в принципі, до декількох законів додається через кому, що воєнний стан указом Президента відповідний. Я погоджуюся з колегою Герусом, що дійсно питання велике, чому дуже важливі законопроекти не потрапляють в порядок денний, а цей потужний потрапляє. Але, коли ми будемо голосувати за цей потужний законопроект, то, безумовно, у нас питання головне і до уряду України, і до наших колег з монобільшості: а чи допоможе цей законопроект, коли ми його приймемо, розв'язанню величезних тупикових проблем, які створилися сьогодні на енергетичному ринку, з величезними боргами, з незрозумілим ціноутворенням абсолютно, з незрозумілим регулюванням, який по суті знаходиться в повному колапсі. А чи допоможе цей законопроект вирішенню проблем теплокомуненерго, які знаходяться у величезних збитках, яким ми не гасимо разом з урядом різницю в тарифах, яку обіцяємо? Чи допоможе цей законопроект тому, що в Кривому Розі нарешті буде запущена і підключена до тепла третина міста, чого, на жаль, не відбулося своєчасно? Чи допоможе цей законопроект прийняттю нарешті програми державної модернізації теплокомуненерго, державної програми утеплення і модернізація наших будинків, водоканалів і так далі, і тому подібне? І останнє. Ми щиро сподіваємося, що останні кадрові зміни в Нафтогазі хоч щось там позитивне принесуть. Але я задаю так само питання: а цей законопроект допоможе вирішенню величезних боргових проблем, які створилися в системі супермонополіста НАК "Нафтогазу"? Питання риторичне. Я думаю, що, на жаль, нічого він не допоможе, але давайте голосувати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію... Шановні колеги, будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану в Україні (реєстраційний номер 9381). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-264 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 12111. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності медіа. Я ставлю пропозицію... Будь ласка, тут треба 226. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-250 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-217 Рішення прийнято. Будь ласка, два – за, два – проти, шановні колеги. Прошу записатися від фракцій і груп.

Шановні колеги, Закон "Про медіа" уже працює півтора року, і це достатній термін для того, щоб внести певні уточнення і вдосконалити норми. Цей законопроект був напрацьований разом із колегами з нашого комітету і одноголосно підтриманий Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, регулятором, медійною спільною та громадськими організаціями і медіаюристами, отримав позитивний євроінтеграційний висновок. Про що йдеться, які основні зміни? Отже, Нацрада отримує гарантії незалежності у своїй нормотворчості, як і вимагає право ЄС. Також наш інформаційний простір стане більш захищеним через вдосконалення механізму блокування медіасервісів держави-окупанта. А також Нацрада зможе перевіряти можливість, перевіряти контент онлайн-медіа, які приходять на реєстрацію якраз на відповідність, чи немає там наративів держави-окупанта. Також ми спрощуємо процедурно призначення членів Нацради парламентом, в ліцензуванні та реєстрації медіа усуваються колізії. Звісно, є і блок про суспільного мовника. Крім загальних технічних правок, там є можливість суспільного взяти участь у створенні органу спільного регулювання. Також урегулювали невідповідність щодо подання звітності проведення аудиту для НСТУ. І додаємо норму, яка визначає процедуру визначення гарантованого обсягу каналів НСТУ. І насамкінець, важливо, органи спільного регулювання отримують додаткові повноваження з надання рекомендацій в сфері використання медіа штучного інтелекту. Дякую, колеги. Прошу підтримати у першому читанні в редакції комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Степан Іванович Кубів, фракція "Європейська солідарність".

Дякую, пане Голово. "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект. Окрім того, що говорила попередня виступаюча, тут є ціла низка дуже важливих норм. Зокрема, є підстави, коли Нацрада може блокувати ЗМІ, хоча у нас в інших законах прописані норми, що засоби масової інформації, зокрема сайти, можуть блокуватися різними державними органами. Цей закон забирає, це двочитання, ці функції будуть лише в Нацраді, бо інакше ми могли порушити Конвенцію про захист прав людини і наші зобов'язання перед ЄС в частині захисту свободи слова. Так що закон потрібно підтримувати. Його зробили справді після всіх висновків, які були, після того як ми прийняли попередній Закон "Про медіа", який схвально був підтриманий нашими європейськими партнерами. Але, очевидно, що голосуючи за цей законопроект ми повинні пам'ятати, що є ціла низка неврегульованих норм, які не діють чи неприйняті. Це, зокрема, стосується національної безпеки, тому що закон, який би регулював мережі спільного доступу, ми досі не прийняли, досі бачимо, як цілу низку таких мереж як, наприклад, телеграм чи тікток, чи інших, які часто діють безконтрольно, працюють вороги України, зрадники України, яким чином скидається провокативна інформація, яким чином намагаються маніпулювати нашим суспільством. Але закриваємо на це очі, нібито нічого немає. Закони – це надзвичайно важливо, але важливо для нашої євроінтеграції їхня імплементація. Всі бачимо, що три українські телевізійні канали, які абсолютно незаконно були вимкнуті з ефіру всупереч чинному законодавству, всупереч новому законодавству, далі в ефірі не з'являються. Складно собі уявити, що в країні, яка прагне бути членом Європейського Союзу, яка прагне бути членом НАТО, яка хоче дістати підтримку, так нахабно порушується свобода слова всупереч чинному законодавству. Тому підтримуючи цей законопроект, будемо вимагати на імплементації всіх норм, які стосуються свободи слова. Дякую.

"Про медіа", який діє, потрібно частково вдосконалювати, саме запропонований законопроект для того і писався. Сьогодні, коли ми кажемо про підтримку медіа, медіапростору в умовах війни, дуже важливо мати механізми Національній раді з питань телебачення і радіомовлення блокувати ті сервіси... вірніше ті ресурси, які пропагує Росія як агресор. Бо одна із методів війни – це інформаційна, яку сьогодні Україна має більш достойно відбивати від агресора. Через те цим законопроектом дається можливість Національній раді удосконалювати свою роботу по вчасному блокуванню. Є також деякі норми, які стосуються саме, що потрібно доопрацювати до другого читання, коли мова йде про поширення інформації, що стосується стану здоров'я людини. Ми вважаємо, що є Закон "Про захист персональних даних" і до другого читання потрібно це удосконалювати, тому що саме дані, що стосується стану здоров'я тієї чи іншої людини, це стосується іншого закону захисту персональних даних. Законопроект назагал позитивний, фракція "Батьківщина" буде голосувати за. І до другого читання, шляхом внесення декількох правок, які ми вже бачимо, постараємося його удосконалити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ще 1 хвилина – Юрчишин, і голосуємо. Народні депутати, займіть свої місця. Будь ласка, Ярослав. Я зі свого боку як голова Комітету з питань свободи слова теж закликаю весь зал підтримати даний закон в першому читанні. І хотів би подякувати колегам з Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, бо, власне, сама поява цього законопроекту є дуже хорошим прикладом, справді, в policy процесу, коли ми приймаємо закони, аналізуємо їх ефективність і їх виконання і вдосконалюємо ті механізми, які потребують вдосконалення. Тому закликаю всіх голосувати за. Дуже дякую ще раз профільному комітету. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проекту. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності медіа (реєстраційний номер 12111). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-248 Рішення прийнято. З процедури? Гончаренко – з процедури. Що у вас? Включіть з місця, будь ласка. Да, Олексій Олексійович. Дякую. Шановний пане головуючий, я розумію, що, може, якось не всіх це цікавить, але я не розумію все-таки, що робить Верховна Рада у зв'язку з тим, що зникла людина?

Шановні колеги, рухаємося далі. Дякую. Сушко – з процедури. Тільки з процедури, колеги. І після цього переходимо до однієї невеличкої процедури, це по 131-й, узгодження назви законопроекту. Будь ласка, Сушко. Шановні колеги, якраз по тій пропозиції, яка зараз буде, я прошу вас не голосувати, тому що немає підстав для застосування 131 статті Регламенту. Я прошу не підтримувати цю пропозицію, щоб не допустити в силу Закон 9042 прим. 1, в якому немає перехідних положень, тому що в намаганні перехитрити депутатів перехитрили самих себе. Цей закон нічого спільного до захисту дітей не має.

Тому що дітей не вилучають в громадах, немає кому працювати. Щоб не псувати показники, мати залишила дітей одних, чотирьох дітей в громаді, і вони згоріли живцем. Тому, колеги, не дайте завалити систему захисту дітей, не допускайте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дякую. Дивіться, я просто поясню вам. Ми проголосували законопроект номер реєстраційний 9042-1. Але ми в цьому законопроекті за ініціативою народного депутата Сушка не підтримали перехідні положення. В перехідних положеннях були зміни до інших законодавчих актів. Перехідні положення злетіли, а назва закону називалася: назва закону "та зміни до інших нормативно-правових актів". Оскільки їх немає, питання в одному, що треба просто усунути, забрати "інших нормативно-правових актів". Друзі, навіть, якщо ви не підтримаєте, я тоді підпишу, але не в коректній формі. Тому я просто прошу, давайте, хай з парламенту вийдуть коректні документи після того, як ми зробили таку річ з законом. Тому, шановні колеги, до мене звернувся Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо необхідності усунути редакційну неузгодженість у назві прийнятого 8 жовтня 2024 року Закону (реєстраційний номер 9042-1) про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання соціальних послуг та виплат. У зв'язку з цим Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (протокол засідання №1192 від 16 жовтня 2024 року) запропонував одну пропозицію з метою усунення неузгодженості в назві прийнятого закону. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України ця пропозиція вноситься мною на розгляд Верховної Ради. Необхідні матеріали вам було надано. Згідно з частиною четвертою статті 131 Регламенту Верховної Ради України обговорення питання не проводиться, тому переходимо до прийняття рішення. Ще раз, колеги, це тільки уточнення назви закону, не буде залежати від цього, чи буде закон підписаний, чи ні, він буде підписаний. Просто давайте підпишемо його правильною назвою. Тому, шановні народні депутати, ставиться на голосування пропозиція, ініційована Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, щодо усунення неузгодженості в назві прийнятого Закону реєстраційний номер 9042-1. Я прошу народних депутатів голосувати.

За-204 Рішення не прийнято. Буде підписаний так, як буде підписаний. Дякую, колеги, що ви всі дотримуєтесь Закону "Про правотворчу діяльність". Так, так, зараз, секундочку, у мене тут просто стільки бажаючих, зараз я дам. І ще з процедури, будь ласка, Бакумов. Будь ласка, Олександр Сергійович. фортифікацій, РЕБ і БПЛА, нами підготовлено звіт, який підтриманий всіма членами тимчасової спеціальної комісії. Я прошу вас включити до порядку денного найближчого засідання звіт цієї комісії, обговорити його та ухвалити рішення щодо подальшої діяльності нашої комісії як слідчої комісії. І ще, шановні колеги. Зараз ви будете включати у порядок денний законопроект про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини. Я звертаюся до вас, до кожного і кожної, будь ласка, підтримайте включення до порядку денного, щоб я зміг вам довести, наскільки важливий зараз є цей законопроект. Дякую за увагу. Шановні колеги, переходимо… Ми домовилися, що ми спробуємо об'єднати, але спочатку треба, як правильно сказав Олександр Сергійович, включити до порядку денного. Тому я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроекти 11538 і 11539. Я прошу народних депутатів голосувати. За-238 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію відповідно до рішення Погоджувальної ради про об'єднання обговорення та розгляду за скороченою процедурою законопроектів 11538, 11539. Прошу народних депутатів… Секундочку. Одну секундочку, там щось із системою "Рада". Тому я просто скажу, я ставлю пропозицію… Я ставлю пропозицію відповідно до рішення Погоджувальної ради ставлю на голосування пропозицію про об'єднання обговорення та розгляду за скороченою процедурою законопроектів 11538, 11539. Прошу народних депутатів голосувати.

За-238 Рішення прийнято. Шановні колеги, тепер переходимо до обговорення. Я надаю… оскільки у нас одне обговорення на два законопроекти, тоді давайте надамо слово Бакумову виступити по двох законопроектах, потім Іонушас – по двох законопроектах, тоді два – за, два – проти, і голосуємо за два законопроекти після цього. Будь ласка, Олександр Сергійович. Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини. Надважливий законопроект. Найтяжчі злочини, найтяжчі злочини, які можуть існувати в світі, – це злочин агресії, злочин проти людяності, воєнні злочини і злочин геноциду. Наскільки важливим є справедливе переслідування за ці злочини. Війна – це також про честь і про гідність. Справедлива війна чи справедливий бій – це за честь загинути в справедливому бою. Що ми бачимо зараз? Як російські покидьки знущаються над нашими військовополоненими, як вони їх страчують, коли вони вже втратили статус комбатанта, коли в них немає вже зброї в руках, знущаються і жорстоко поводяться над цивільним населення, депортують і викрадають наших дітей, наносять удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які за жодних умов не можуть бути законною воєнною ціллю. Тому нами було два роки цьому виділено уваги і вам пропонуємо декодифікувати Кримінальний кодекс і ухвалити окремий Закон щодо кримінальної відповідальності за найтяжчі злочини, встановити спеціальну відповідальність не до 15 років, від 20 до 30 років позбавлення волі, з довічним позбавленням волі, неможливість застосування акту амністії, виключні випадки, коли може бути застосована процедура помилування, помилування, незастосування строків давності, приведення до найкращих практик, які зараз існують в Швеції, Нідерландах, Федеративній Республіці Німеччина. Шановні колеги, це величезний крок вперед, я прошу вас почати цей діалог разом і ухвалити його за основу. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Слово надається народному депутату Іонушасу, голові Комітету з питань правоохоронної діяльності, теж по двох цих законопроектах. Шановні колеги, друзі, ви знаєте, цей законопроект – це непростий законопроект, цей законопроект Комітет з питань правоохоронної діяльності готував як з практичної точки зору, так і з теоретичної точки зору. Ці два законопроекти – це плід роботи комітету протягом двох років: комплексний підхід щодо імплементації норм Римського статуту. Шановні колеги, хотів би зазначити, що під час розгляду цього законопроекту Комітетом з питань правоохоронної діяльності розбиралася практика, яка існувала в різних абсолютно країнах, з історичним підходом. Ми спілкувалися з науковцями з одеської, львівської, київської, харківської юридичної школи. Ми розуміємо, що дані два законопроекти є певною новелою для нашого законодавства. Але, шановні колеги, те, що відбувається на фронті, ті воєнні злочини, які скоює держава-агресор, вони не повинні залишитись безкарними. Звісно, ми розуміємо, що міжнародна відповідальність наступає і починається саме з національного рівня, тому і підготували цей законопроект. Хочу звернути вашу увагу на те, що даний законопроект серед співавторів має представників різних абсолютно фракцій і груп. Звісно, праця над цим законопроектом, його унормування до другого читання буде непростою роботою, але, шановні колеги, сьогодні ми повинні дати знак, що ми як Верховна Рада маємо волю притягати до відповідальності воєнних злочинів відповідно до кращих міжнародних стандартів. Буду просити вас підтримати ці два законопроекти за основу в першому читанні. Дякую, шановні колеги. Дякую. Шановні колеги, прошу фракції і групи записатися два – за, два – проти, для спільного обговорення цих законопроектів. Будь ласка.

нардеп Німченко. Я розумію ціль, яку ставили автори цього законопроекту на реалізацію закону, прийнятого нами щодо Римського статуту. Шановні колеги, я хотів би просто сказати одне, що є рішення Конституційного Суду, що ратифікація Римського статуту, – те, що зробила наша Верховна Рада, є недопустимою і протирічить Конституції. І без зміни Конституції, без внесення змін в Конституцію цей Римський статут у нас не може діяти, от про що йде мова. А ми зараз нанизуємо на цей закон ще закони. Хто застрахований від того, що завтра не скажуть: шановні колеги, Закон про ратифікацію є неконституційний, а тому і ці закони, які на підставі їх визначені, також є сумнівними? Тому я хотів би, щоб ми подумали і з цього боку, як нам убезпечити конституційність дій Верховної Ради. Доброго дня. Прошу передати слово Мезенцевій Марії. Дякую. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, давайте не допустимо тієї помилки, яка вже була нами допущена, треба приймати цей фундаментальний законопроект. Я думаю, що відповідальності, кримінальної відповідальності за різні ґатунки міжнародних злочинів багато студентів і професорів у різних світових університетах зараз пишуть пишуть величезні магістерські роботи і не тільки. Я хочу подякувати за титанічну роботу і синергію своєму колезі з міста Харкова Олександру Бакумову, всім членам тимчасової спеціальної комісії, яка працювала над текстом закону більше двох років. Колеги, не забуваймо, ця війна колись закінчиться, Україна переможе, але ми повинні досягти справедливого миру. Як зазначає наш Президент, Україна повинна вийти сильною і зі справедливістю для кожного українця. Це означає, від найвищого материнського злочину агресії, який почався в 2014 році, за який повинно відповідати військове і політичне топкерівництво Російської Федерації, починаючи від Путіна і закінчуючи іншими діячами. Друзі, найменшій дитині, яка постраждала від сексуальної агресії, від сексуального злочину, 8 років. У нас прокуратура зареєструвала більше 150 тисяч воєнних злочинів, за кожен з них повинна бути відповідальність, а також компенсація. Я дякую парламентським асамблеям ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, які зараз продовжують роботу над компенсаційним механізмом, базою для якого буде Рада Європи Шановні колеги, це дуже важливо, голосуємо за. Я сподіваюся побачити на цьому табло конституційну більшість. Ми голосуємо сьогодні за справедливість для кожного українця/українки і всіх невинно вбитих українців, а також дітей. Слава Україні! Слава силам оборони! ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група "Довіра". Шановні колеги, після цього Євтушок, після цього голосуємо. Запросіть депутатів. 11:51:26 ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Мільйони людей внаслідок російської агресії втратили власні домівки. У нас неймовірна кількість переселенців, які здебільшого залишилися віч-на-віч зі своїми проблемами. Як наслідок люди повертаються на тимчасово окуповані території. Чи винні вони в цьому? Звісно, ні. Винні ми з вами, адже впродовж останніх 11 років на законодавчому рівні мав би бути розроблений ефективний інструмент компенсації коштів за майно на тимчасово окупованій території. В Україні на це немає коштів, адже фактично весь наш бюджет іде на потреби сил оборони. Але є багатомільярдні активи РФ у державах-союзницях. На рівні міжнародного права у співпраці з партнерами ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб впровадити реальні інструменти стягнення коштів на користь громадян, які постраждали від війни. Це першочергове завдання Верховної Ради. Дякую. Шановний пане Голово, пані та панове, дорогі наші захисники! Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Час для того, щоб в Україні з'явилась невідворотна і жорстка відповідальність за міжнародні злочини настав. Час тут, зараз в парламенті, і "Батьківщина" саме до цього закликає – визначити, що ніколи, ніколи, ніколи Україна не вибачить жодного ката, жодного мучителя українців і ті, хто пройшли катівні росіян, які агресор влаштовував в Херсоні, Ізюмі та по всій території тимчасової окупації... Всі ці кати і мучителі будуть покарані невідворотно і надзвичайно жорстоко. Це позиція нашої України і це позиція всього цивілізованого світу. Так, в нашому законодавстві має з'явитися визначення міжнародного злочину, злочину геноциду, злочину проти людяності, злочину агресії, але найголовніше – у нас з'явиться справедливість і ми обов'язково доб'ємося, щоб був покараний і кожен, хто закликав вбивати українців, і кожен, хто виконував ці злочинні накази, незважаючи на строки давності. Не буде строків давності до жодного мучителя українців. Україна доб'ється справедливості і наша відповідальність так, щоб і Генеральна прокуратура, і ДБР, і всі інші слідчі органи мали на керівництві людей, які організують так роботу, щоб збір доказів, відшкодування кожному постраждалому українцю були так само: а) невідворотними; б) тут і зараз. Закликаємо голосувати, закликаємо діяти, закликаємо захищати українців. Слава Україні! Будь ласка, я даю ще – Осадчук і після цього Арешонков, і голосуємо, по одній хвилині. Осадчук, будь ласка, Андрій. Дякую. Десь з квітня, напевно, 22-го року українські політики чітко артикулювали, що без притягнення до відповідальності воєнних злочинів не буде справедливого миру, не буде української перемоги. При цьому всі дуже часто люблять використовувати слово "Гаага", але вчергове нагадую, що Міжнародний кримінальний суд притягає тільки топпосадовців держави-агресора, і, дай боже, буде розглядати ці справи, але виключно щодо жменьки керівників агресора. Тисячі і тисячі злочинців, які вчинили воєнні злочини, мають притягатися національними судами України. Тому для нас критично максимально якісно привести наше кримінальне законодавство у відповідності до міжнародних стандартів для того, щоб карати злочинців українським законом. Цей законопроект, власне, і є крок у цьому напрямку, тому його однозначно треба підтримувати і далі працювати в цьому напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Арешонков і після цього, шановні колеги, будемо голосувати. Шановний пане Голово, шановні колеги! Безперечно, пошук шляхів посилення відповідальності тих, хто скоїв злочини проти людяності, геноциду, агресії проти держави, він є абсолютно зрозумілий, правильний. Тому пошук шляхів імплементації норм міжнародного кримінального права, норм Римського статуту до національного законодавства є надзвичайно глибоким, серйозним. Проведена велика робота, працювали наші колеги спільно з міжнародними експертами. Тому, шановні колеги, я прошу підтримати в першому читанні даний законопроект, ми доопрацюємо окремі його моменти, але він є доволі системним, глибоким і буде мати правові наслідки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу займіть свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, займіть свої місця, будь ласка. Ми проголосували, що ми проводимо спільне обговорення і потім голосуємо почергово ці два законопроекти. Тому я зараз буду ставити почергове голосування за ці дуже важливі законопроекти. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. Стоп! Зупиніть, будь ласка, голосування. Я перепрошую. Ще раз. Я ставлю на голосування прийняти за основу проект Закону про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини (реєстраційний номер 11538). Я не назвав реєстраційний номер. Прошу народних депутатів голосувати.

За-238 Рішення прийнято. Я далі ставлю прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини" (реєстраційний номер 11539). Прошу народних депутатів голосувати.

За-240 Рішення прийнято. Мамка – з процедури. Що у вас? Секундочку, не розходьтесь, бо може треба буде голосувати. Будь ласка, Григорій Миколайович. 11:58:52 МАМКА Г.М. Руслан Олексійович, а може поставимо в цілому?

будемо працювати. Я думаю, два тижні ми гарно попрацюємо. МАМКА Г.М. Так виступали. От я вже думав, от зараз воно все трапиться. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Григорій Миколайович. Ви завжди вмієте розрядити обстановку. Шановні колеги, далі знов у нас два законопроекти. Є рішення Погоджувальної ради звернутись до вас з проханням об'єднати в одне обговорення. Це законопроекти 3843: проект Закону про суд присяжних, і 3844: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку із прийняттям Закону України "Про суд присяжних". Я ставлю пропозицію відповідно до рішення Погоджувальної ради про об'єднання обговорення та розгляд за скороченою процедурою законопроектів 3843 та 3844. Прошу народних депутатів голосувати за цю пропозицію.

За-244 Рішення прийнято. Ми проголосували об'єднання і розгляд за скороченою процедурою. Тому прошу записатися... З доповідей будемо чи одразу два – за, два – проти, колеги? Два – за, два – проти, да? Шановні колеги, я прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цих обох проектів законів. Прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, народний депутат Мінько від групи "Довіра". Будь ласка. Депутат Мінько. Передумав. Ну, буває таке. Фріс Ігор Павлович, "Суга народу". Будь ласка, Ігор Павлович. Дякую, пане Голово. Спасибі, що фракція доручила виступити по цьому важливому законопроекту. Ви знаєте, в кожного з нас в мажоритарних депутатів, коли ми йшли на вибори, були свої передвиборчі обіцянки і свої пропозиції щодо зміни законодавства. Однією з моїх ключових пропозицій це було прийняття Закону про суд присяжних. І дякуючи Павлу Фролову, ми підготували і довго працювали над вказаним законопроектом, працювали правники, працювали відомі юристи, працювали спеціалісти в галузі права. І у нас вийшов дуже класний законопроект, який ви привикли і звикли дивитися тільки в телевізорах. Коли є присяжні, коли вони вирішують питання, винуватий чи не винуватий той чи інший суб'єкт, який є в суді. А суддя веде засідання і суддя виключно призначає покарання. На жаль, у нашій державі не так багато грошей, щоб ми зробили суд присяжних для всіх злочинів, тому ми виходимо цим законопроектом на початку на більш важливі, на "довічників". Я прошу вас обов'язково цей законопроект, ці два законопроекти, підтримати. Воно відкриє абсолютно нову віху, ми відійдемо від тих радянських норм присяжных заседателей і нарешті зробимо професійний якісний суд присяжних, який зможе визначити винуватця або невинуватця особу і винести судовий вердикт – винуватий чи невинуватий. Буду вас дуже просити це підтримати і потім працювати спільно над другим читанням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, далі слово надається Федині Софії Романівні, фракція "Європейська солідарність". Прошу передати слово Ростиславу Павленку. Дякую. Шановні колеги, правильний законопроект, правильна ініціатива, є пропозиція підтримати за основу і потім доопрацьовувати до другого читання. Там є над чим працювати, говорив колега про обмеження дії цього закону, зрозумілі міркування там економічні і все інше, але треба добре подивитися по по класифікації злочинів і інших питаннях. І головним чином, треба буде подивитися ще з приводу прозорості роботи присяжних, щоб не вийшло так, що потім з'являться якісь доходи у людини після певних рішень і над цим не буде ніякого звіту і контролю. Але, колеги, я хотів би ще звернути увагу на іншу річ. Бачите, сьогодні у нас дуже такий об'єднуючий день у Верховній Раді, бо порядок денний передбачає ті законопроекти, де практично всі практично всі фракції згодні і всі фракції дають голоси. Воно нагадує трохи часи відразу після вторгнення, коли кілька тижнів, пам'ятаєте, ми працювали в режимі такого консенсусу, коли всі питання проговорювалися в робочому порядку, але було розуміння, що ми всі маємо вийти на рішення. І тоді не треба було брати і зважати на голоси тих, хто кликав сюди "русский мир", а зараз виставляє якісь вимоги і розказує нам, що приймати, що не приймати, не треба було покладатися на тих, хто може і зараз хотів би, щоби війна закінчилася якимось ганебним стамбульським процесом. Тому, колеги, закликаю, що якщо ми вже говоримо про єдність, то повернутися в режим відкритого і конструктивного діалогу, який ми бачили в перші тижні після вторгнення, і тоді справді ми подолаємо всі ті виклики, які ми бачимо, і безпекові на фронті в першу чергу, і міжнародні, і економічні. Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, це завершальний виступ, після нього будемо голосувати. І Мамка ще буде, 1 хвилина. 12:05:35 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, насправді я підтримую позицію авторів цього законопроекту. Його потрібно було ухвалювати ще десять і більше років назад, але маємо те, що маємо. Справді, це непроста робота великої кількості правників, які об'єдналися навколо того, як в Україні нарешті зробити суд присяжних. Бо те, що є сьогодні, там ніби справді є присяжні, але вони швидше нагадують народних засідателів радянської пори, просто присутні для присутності. І інколи навіть сьогодні суд є не здатний ухвалювати рішення, бо ці присяжні або у них термін закінчився, або немає грошей на їхнє фінансування. У цих двох законопроектах чітко виписаний механізм: хто має бути, може бути суддею, присяжним, що таке лава присяжних, які обов'язки, як замінюють їх, при яких умовах, чітко встановлений механізм. Це є позитив. Але, я думаю, до другого читання спільно з авторами потрібно доопрацювати ті речі, які б мали забезпечити, щоб присяжний був фаховою людиною, щоб насправді він мав досвід, бо вони, або їхніми діями, будуть вершитися долі людей. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати ці два законопроекти. сьогодні знаходиться в ПАРЄ, також підтримує цю ідею, бо і він долучився до розробки обох законопроектів. Голосуємо за і запрошуємо всіх колег підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Мамка Григорій Миколайович – 1 хвилина, і після цього голосуємо. Шановні колеги, я вам відкрию таємницю, що у нас інститут присяжних є і існує в Україні вже років як 15. Я вам відкрию далі таємницю про те, що присяжні не встановлюють вирок, не встановлюють, вони кажуть свою думку у вигляді акта, а суд приймає рішення іменем України. Чи потрібно його вдосконалювати? Да, потрібно. Чи гарна ініціатива? На мою думку, так. Слава богу, що на 15 рік добавив комітет 116-у Регламенту, щоб все-таки внести зміни до інших законів для того, щоб внормувати цю історію. Але нам необхідно все-таки взяти висновок Мінфіну, скільки ж вони присяжним не заплатили грошей за весь час діяльності інституту присяжних. Шановні, Мінфін тут повинен бути другим учасником, який повинен, крім реєстрів, які ми хочемо створити знову, дати все-таки гроші на інститут присяжних. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих обох законопроектів. Я прошу вас зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про суд присяжних (реєстраційний номер 3843). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-232 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняття Закону України (реєстраційний номер 3844). Прошу народних депутатів голосувати. За-237 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект 12124. Це проект Закону щодо внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-234 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-211 Рішення прийнято. Будь ласка, слово надається народній депутатці Цибі Тетяні Вікторівні для представлення проекту. Потім Третьякова, потім два – за, два – проти. Будь ласка. Колеги, до вашої уваги представлений законопроект, він уточнює або вводить деякі нові поняття, важливі для соціальної сфери. Наприклад, вводиться поняття "ведення випадку". Це коли людина потребує якихось соціальних послуг, і нарешті працівники соціальної сфери зможуть розглядати це як би від початку до кінця, щоб повністю задовольнити те, що потрібно людині. Тут уточнюється порядок взаємодії мультидисциплінарної команди, яка працюватиме над цими випадками. дається можливість того, надавати деякі соціальні послуги в електронному вигляді і говорити про те, яким чином ці послуги потім будуть оплачуватися міністерством. Окрім того, тут вводяться деякі уточнення для надавачів соціальних послуг для того, щоб вони.., якої форми власності вони можуть бути і яким чином вони мають взаємодіяти між собою. цілком позитивний і дуже потрібний галузі законопроект. Дуже прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Третьякова Галина Миколаївна. Рішення комітету коротко. І далі два – за, два – проти, і голосуємо, друзі. Шановні колеги, власне, ми це розглядали, коли розглядали 9042-1. Цей законопроект дуже добрий для того, щоб держава оберталася навколо людини, навколо випадку складної життєвої обставини мультидисциплінарною командою, яка буде допомагати людям це робити. В комітеті одноголосно підтримано цей законопроект, і прохання зараз його підтримати в першому читанні. Комітет просить підтримати за. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Галина Миколаївна. Шановні фракції і групи, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього проекту закону, після цього голосуємо.

Шановні колеги, я ще раз нагадаю декілька новел, які є в цьому законопроекті. Ну, по-перше, це вперше в українській практиці дається визначення "ведення випадку". Ведення випадку – це в Європі кажуть "case management", але цього кейс-менеджменту ми в своїх попередніх реаліях в Україні не впроваджували. Крім того, закон доповнено новою статтею про мультидисциплінарну команду. Мультидисциплінарна команда має діяти не тільки в системі охорони здоров'я, коли навколо людини обертаються різні фахівці, вона має діяти і тоді, коли ми розглядаємо випадок, наприклад, порушення прав дітей. Навколо дитини мають обертатися і Національна поліція, якщо є проблеми у родині, і лікарі, якщо є проблема з лікарями, і Служба опіки, якщо є необхідність, і знову ж таки порушуються права. Якщо дитина депортована, там включається і Мін'юст, і інші органи, такі як правоохоронні – прокуратура і Національна поліція, і інші структури. Таким чином, коли ми бачимо в своїй державі порушення щодо якоїсь людини прав або складні життєві обставини, які виникають в родині, то навколо цієї родини має крутитися держава для того, що вивести цю родину і людину із складних життєвих обставин. Це не завжди проста якась потрібен план, яким чином держава якими соціальними послугами можуть допомогти. Не всі соціальні послуги можна стандартизувати, тому в законі тут виписаний порядок, яким чином застосовується механізм надання соціальних послуг, стандарти по яких не виписані. Наприклад, є паліативна хвора людина, якій потрібно просто почитати книжку. В неї, наприклад, задоволені проблеми харчування, проблеми проживання, водночас є така послуга, яка може вважатися не надзвичайно необхідною для держави в першу чергу, але вона для того, щоб у громаді була єдність, необхідна. І тому по таких соціальних послугах надається можливість нестандартизовані послуги надавати. Тут є ще декілька новел, які стосуються вартості соціальних послуг, реорганізації структур, які надають ці соціальні послуги…

Ірина Никорак, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, ми абсолютно підтримуємо ідею удосконалення процесу надання соціальних послуг в Україні, цифровізації цих процесів та врегулювання наявних нормативних прогалин в чинному законодавстві. Запропоновані зміни є точно позитивним сигналом, однак вони мають враховувати нові виклики, які постали перед соціальною сферою внаслідок війни, особливо коли ми говоримо про величезну кількість наших внутрішньо переміщених осіб. Окремо звертаю увагу на необхідність впровадження гарантій доступності соціальних послуг, бо законопроект не гарантує рівномірний доступ до послуг у сільських і віддалених районах, що може посилити певну нерівність між регіонами. Дефіцит кадрів, низька заробітна плата та зростання кількості людей, які потребують соціальні послуги, створюють безпрецедентні труднощі для соціальної сфери. Тому для ефективного вирішення цих проблем потрібно не лише прийняти цей законопроект, а і розробити стратегію розвитку соціальної сфери. З цієї позиції акцент потрібно робити на впровадження цифрових технологій, покращення та розширення діючої інфраструктури і, нарешті, це створення ефективної системи оцінки якості послуг, зокрема через зворотній зв'язок від наших громадян. Тому фракція "Європейська солідарність" однозначно буде підтримувати цей законопроект і будемо працювати разом над тим, аби соціальна сфера була дієвою, ефективно, реальною, максимально цифровізованою, мінімально бюрократизованою, а головне – справедливою. Дякую. Будь ласка, слово надається Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні колеги, закон не є складним, але є надзвичайно важливим. Справді, як говорили мої колеги, в основному з соціального комітету виступали, ми мали дискусію і автори розробки цього законопроекту в тісній співпраці з Кабінетом Міністрів, зокрема Міністерством соціальної політики, – він, цей законопроект розширює насамперед методи і можливості захищати сьогодні людину, яка потребує державної підтримки. мультидисциплінарна комісія, вона складатиметься з тих фахівців різного напрямку і скерування, які потрібні саме тій людині. Але ми маємо казати, що наступним нашим кроком має бути удосконалення і роботи, і реагування на рівні територіальних громад. Тому що насправді сьогодні найближче до людей – це територіальна громада і керівництво цієї територіальної громади. І важливо, щоби держава, ухвалюючи такі закони, вона делегувала їм і повноваження, і фінансовий ресурс, або залишала їм з тих податків, які вони справляють на місця. Через те однозначно цю законодавчу ініціативу фракція "Батьківщина" підтримає в першому читанні і в другому також. Але ще раз підкреслюю, ми маємо казати про якість підготовки соціального працівника і їхнє матеріальне і технічне забезпечення, з чим вони сьогодні йдуть до громадянина, який потребує підтримки, яка їхня заробітна плата, щоб зберегти тих фахівців, які є, і залучити туди молодь. Це тема наших наступних законопроектів. А зараз голосуємо за.

Депутатська група "Довіра" підтримує кожну зміну, направлену на покращення становища людей, які отримують соціальні послуги. Наразі соціально вразливі категорії населення знаходяться у жахливому становищі, сотні тисяч переселенців майже рік тому втратили право на отримання щомісячної допомоги від держави. Наслідки від такого рішення надзвичайно негативні, люди почали виїжджати за кордон і повертатися у рідні домівки, які знаходяться в тимчасовій окупації. У бюджеті передбачений нонсенс – сотні мільйонів гривень пропонується направити на обслуговування та ремонт доріг Луганщини та Донеччини. За ці кошти можна було би збудувати щонайменше 3-4 багатоквартирних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Така державна підтримка вирішила би проблеми близько 400 сімей переселенців і це лише одна стаття державного бюджету. Якщо провести кваліфікований аудит нашого бюджету, я впевнений, що на вирішення житлових проблем переселенців можна знайти не один мільярд гривень, а це вже може бути 10, 15 будинків. За декілька років ми би змогли розселити тих людей, які, дійсно, першочергово потребують власне житло. Це багатодітні сім'ї, сім'ї, у складі яких є діти або дорослі з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї та інші соціально вразливі категорії населення. Найкраща допомога отримувачам соціальних послуг – це реальна підтримка від держави. Депутатська група "Довіра" підтримує цей законопроект. Дякую.

Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг (реєстраційний номер 12124). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-243 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ідемо далі. Наступний проект Закону це 11199. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо удосконалення діяльності спортивних клубів. Я прошу не розходитись, ми домовились виступає тільки ініціатор закону і ми голосуємо. Будь ласка, Кожем'якін Андрій Анатолійович. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо удосконалення діяльності спортивних клубів (номер 11199). Тобто війна війною, а спортивне життя за розписом. Цей законопроект пропонує низку важливих нововведень. Перше. Це уточнення поняття "спортивні клуби" та їх завдань. Друге. Визначення категорії "діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом". Третє. Встановлення, що заняття в спортивних клубах мають здійснюватись за навчальними програмами, які затверджені в установленому порядку. Четверте. Передбачення підтримки спортивних клубів з боку органів місцевого самоврядування, зокрема фінансування заходів для розвитку видів спорту, визнаних в Україні, та забезпечення дітей і осіб з інвалідністю безоплатними та пільговими послугами. Особливістю цього законопроекту є можливість встановлення спортивними клубами незалежно від форми власності плати за послуги, при цьому надходження від цієї діяльності не повинні впливати на обсяги фінансування комунальних спортивних клубів. Під час розгляду проекту комітет підтримав його за основу, оскільки реалізація його положень сприятиме модернізації спортивних клубів, покращенню доступності спортивних послуг і забезпеченню справедливих умови фінансування. Водночас хочу зазначити, що пропозиції Головного науково-експертного управління Верховної Ради України будуть враховані під час підготовки документа до другого читання. Дякую за увагу. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, цей закон ми будемо проводити за домовленістю Погоджувальної ради без обговорення. Прошу народних депутатів підготуватися до голосування. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо удосконалення діяльності спортивних клубів (реєстраційний номер 11199). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-237 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Далі два голосування без обговорення. Шановні колеги, будь ласка, не відходьте, я ставлю одразу дві пропозиції. 12195. Це проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2023 рік. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками цей проект Постанови 12195. Прошу народних депутатів голосувати.

За-237 Рішення прийнято. І наступний проект Постанови 12257. Це проект Постанови про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови реєстраційний номер 12257. Прошу народних депутатів голосувати.

За-242 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 11456. Нам треба 226, щоб включити до порядку денного. Тому це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 11456. Прошу народних депутатів голосувати. За-236 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Далі. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою.

За-206 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти? Будь ласка, прошу фракції і групи записатись: два – за, два – проти.

Друзі, сьогодні ми реально маємо свято, це День волонтерів. Зараз ми якраз говоримо про безоплатну правничу допомогу. І сьогодні в Україні сотні і тисячі волонтерів надають і таку допомогу. До речі, серед них і гаряча лінія "Гоначернко Центрів" для військовослужбовців, для внутрішньо переміщених осіб. І мені дуже приємно привітати їх, всіх тих, хто сьогодні допомагає кожен день українцям. Взагалі це свято кожного українця, тому що кожен українець сьогодні волонтер. Не кожен українець зміг стати президентом, як їм обіцяли з цієї трибуни, але кожен українець зміг стати волонтером. І за це величезна подяка всім. І я пишаюсь, що в цьому океані українського волонтерства є крапинка "Гончаренко Центрів". Я хочу подякувати всім тим тисячам людей, які безкоштовно вчать англійській мові, іншим мовам, надають юридичну допомогу, плетуть сітки, роблять камуфляжі для військових. До речі, доєднуйтесь до нашого збору, який відбувається прямо зараз на РЕБи для військових, на те, що ми допомагаємо. І всі разом ми робимо Україну сильнішою. Абсолютно невипадково два дні, 5 грудня – День волонтерів передує 6 грудню – Дню Збройних Сил України, тому що, на жаль, держава не впоралася із забезпеченням Збройних Сил України, але українське суспільство, українці всі, як волонтери, таки впоралися. І знаєте, як 5 грудня тримає 6-е, так сьогодні волонтери підтримують Збройні Сили України, які захищають всіх нас з вами, завдяки яким ми всі з вами сьогодні живемо і можемо дихати на своїй рідній землі. Всіх з Днем волонтера! Слава Україні! Ну, ще рекламу свого центру з Верховної Ради мало хто може зробити, але Олексій Олексійович робить це. Головне, не піти далі і не розвивати це в рекламу інших товарів робіт і послуг. Шановні колеги... Сто відсотків. Будь ласка, Федієнко Олександр Павлович, фракція "Слуга народу". Я розумію, передає Ватрасу Володимиру Антоновичу. Будь ласка, Володимире Антоновичу. Шановний Голово, шановні колеги, від імені фракції "Слуга народу" я хотів би попросити вас усіх підтримати цей короткий, невеликий за обсягом, але дуже важливий законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу". Чим зумовлена необхідність прийняття даного законопроекту? Ми нещодавно ратифікували Стамбульську конвенцію, і саме Стамбульська конвенція зобов'язує нас привести наше законодавство у її відповідність. Так само ми у першому Звіті Європейської комісії про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу на 23-й рік взяли на себе зобов'язання привести у відповідність наше законодавство в цій частині до Стамбульської конвенції. Про що законопроект? Законопроект розроблений з метою забезпечення права осіб потерпілих від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками, на безоплатну вторинну правничу допомогу. У зв'язку з цим ми пропонуємо розширити суб'єктний склад осіб, які мають право на безоплатну правничу первинну допомогу саме потерпілими особами від таких злочинів. Власне є позитивні відгуки стосовно даного законопроекту від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, схвально до нього поставилися стейкхолдери, які надали висновки до комітету, зокрема слід зауважити, що і Головне науково-експертне управління в цілому його підтримує. Тому прошу вас натиснути зелену кнопку, надати можливість нам не лише захистити права та охоронювані інтереси потерпілих осіб від даних насильницьких злочинів, але й наблизити наше законодавство до законодавства Європейського Союзу, виконати Стамбульську конвенцію та відповідно виконати стратегію, яку ухвалила наша держава. Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина". 12:33:53 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Наша фракція завжди підтримує будь-яке розширення кола надання послуг, тим більше правнича допомога, а тут є ряд додаткових категорій, на які поширюється безоплатна правнича допомога. Насправді, міжнародні партнери ставлять умову, щоби все-таки ми більш активно рухалися в цьому напрямку і це ще справді один крок до адаптації українського вітчизняного законодавства до європейського. Але до другого читання нам потрібно все-таки удосконалити деякі норми. Кабінет Міністрів як автор ініціативи, не надав фінансово-економічне обґрунтування, ми розуміємо, що передбачається вступ в дію цього закону після року завершення воєнного стану. Але взагалі насправді таке надання допомоги громадянам України названим розширеним категоріям все-таки потягне за собою навантаження на державний бюджет, і потрібно чітко розуміти, яка це буде сума коштів приблизно. Наступне. Ми вважаємо, що насправді, не дивлячись, що фракція "Батьківщина" мала своє відношення до стамбульського підписання конвенції, але в даному випадку ми будемо голосувати за, а до другого читання доопрацюємо ті норми, які є на сьогоднішній день, на на нашу думку, дискусійними і потребують законодавчого юридичного регулювання з урахуванням науково-експертного управління Верховної Ради. Дякую.

безоплатної вторинної правничої допомоги. Ви даєте в одних процесах безоплатну допомогу потерпілим і визначаєте норми, по яким нормам, по яким критеріям, по яким фактам ви її надаєте. Я не бачу для себе різницю потерпілого, у якого немає коштів застити свої права в тому чи іншому процесі. Ми так допомагали адвокатам, що… Ви ж розумієте, що цю допомогу надають юридично адвокати. Ви розумієте, що є центри, дійсно, які там рекламувалися приватні, але приватні не проходять, центри є все-таки на підставі фінансування держави, і про це держава заявляє публічно. Визначені норми, коли адвокати, які знаходяться в цих центрах надання правничої допомоги, приймають участь в тих чи інших процесах. Ми добавляємо ще одне навантаження. Але, є одне але. Під час воєнного стану адвокат, який надає правничу допомогу в цьому центрі, може призватися. А механізм закладення заміни адвокатів, заміни того представника при наданні правничої допомоги, він існує чи не існує? Так я хочу відкрити новину, що ми забули про цих адвокатів, які згадують, хоча б в цих правничих центрах щодо надання можливості бронювання, щодо надання відстрочки від призову і всього іншого. На мою думку, це вірний інститут, це вірні виконання зобов'язань, але вони повинні виконуватися адаптовано до нашого законодавства. Неможливо змінити одне колесо у машині і вона може виконати свою опцію чи функцію. Даний законопроект повинен все-таки корелюватися з Кримінальним процесуальним кодексом, тому що більшість злочинів, тут вказані, також підпадають кримінально-карні діяння. Необхідно все-таки підтримати законопроект...

що у переліку тих осіб, яким надається вторинна правова допомога, відсутні ветерани, учасники бойових дій, наразі кількість ветеранів вже перевищує мільйон, і ми розуміємо, що їх буде значно більше. Вони вже потребують правової допомоги, яку не можуть оплатити самотужки, тому що послуги юридичні є надто дорогими, і про це говорять ветерани, коли ми з ними спілкуємося і на тимчасових слідчих комісіях, і під час ветеранських форумів. Тому ми обов'язково до другого читання маємо виправити цю несправедливість, несправедливість, включивши до переліку осіб ветеранів, учасників бойових дій та їх родин. Будь ласка, прошу врахувати це суттєве зауваження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз я буду ставити наше рішення, але я просто хочу запитати у вас, тому що на Погоджувальній раді ми домовлялися приймати цей законопроект за основу і в цілому. Якщо ви не маєте заперечень, я буду так ставити почергово, як ми обумовили на Погоджувальній раді. Це підтримали всі фракції і групи, тому, будь ласка, шановні колеги, якщо можна, я буду ставити так. Тому, шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу (реєстраційний номер 11456). Я прошу народних депутатів голосувати.

За-245 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу (реєстраційний номер прошу народних депутатів голосувати. За-242 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 11122. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Я прошу народних депутатів голосувати. За-223 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти? Прошу записатися фракції і групи: два – за, два – проти. Будь ласка, Сушко Павло Миколайович, фракція політичної партії "Слуга народу". Я хочу передати слово Галині Третьяковій. Шановні колеги, дуже простий законопроект. У нас є 46 стаття Конституції, відповідно до якої кожна людина, яка має страховий стаж, має право на пенсію, а в разі, якщо не вистачає його, то має на соціальну пенсію. Для того, щоб люди, які позбавлені волі, які в тому числі відбуваючи покарання, вони в тому числі працюють для того, щоб за них був зроблений страховий внесок, потрібно внести зміни до законодавства, добавивши до нього, доповнивши його категорією особами, які позбавлені волі, які перебувають в пенітенціарній системі, відповідно за них має сплачувати страховий внесок державний бюджет, і законом це встановлюється. І відповідно визначається страхувальник таких осіб – Національна соціальна сервісна служба як центральний орган виконавчої влади, який це робить. Але людина, яка позбавлена волі, якщо вона не хоче, щоб за неї держава сплачувала такий страховий внесок, цим законом їй надається право відмовитися від цього. Комітет визначився з цього питання ще у травні місяці і просить підтримати цей законопроект в першому читанні, законопроект урядовий. Дякую.

Ірина Никорак, фракція "Європейської солідарності". Шановні колеги, загальна кількість українців, звільнених з російського полону з початку повномасштабного вторгнення, вже сягнула трьох На жаль, точна кількість тих, хто досі перебуває в полоні, залишається невідомою через абсолютну непрозорість дій країни-агресора. За даними омбудсмена, у ворожому полоні залишається приблизно 28 тисяч українців: військових, цивільних і дітей. Ще десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, досі перебувають в статусі зниклих безвісти. І держава повинна нести відповідальність за своїх громадян, особливо за тих, хто потрапив у складні життєві обставини через виконання свого обов'язку перед країною. Забезпечення соціального захисту – це один з проявів такої відповідальності. Перебування у полоні значить позбавлення можливості українських громадян працювати та заробляти на життя. Ці люди зазнали не лише фізичних, але і психологічних травм, і значних фінансових труднощів, що ускладнюють їхнє повернення до нормального, цивільного життя. І наше завдання – забезпечити їм належну підтримку, включаючи соціальний захист. Але що є несправедливим і морально невиправданим, так це факт того, що норми законопроекту не розповсюджуються на військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу. Тому фракція "Європейська солідарність" буде голосувати за цей законопроект у першому читанні тільки при умові доопрацювання і включення озвучених категорій осіб до тексту законопроекту. Дякую.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, президія, колеги! Насамперед хочу подякувати Голові, президії і членам, вірніше, лідерам фракцій і груп за те, що сьогодні соціальні законопроекти нарешті є в порядку денному. Це є дуже важливо, бо більшість з них перетинається з захистом наших ветеранів-учасників бойових дій і членів їхніх родин. Цей законопроект справді є важливий, бо до цього законодавчо не було врегульовано, як обчислювати страховий стаж тим особам, які із-за російської агресії позбавлені волі, свободи, і працювати також. Через те цим законопроектом ми внормовуємо, що період перебування в Російській Федерації, на тих територіях, які тимчасово не підконтрольні уряду держави Україна, їм після після звільнення і ще протягом 6 місяців буде зарахований страховий стаж, це є надзвичайно важливо. Справді, до другого читання ми маємо унормувати ті норми, про які вже казала колега, яка виступала до мене, що стосуються інших категорій учасників бойових дій, тих, які сьогодні мають статус безвісти зниклих. Бо це теж вони не від хорошого життя і не з-за своєї вини сьогодні не знаходяться вдома і не можуть вести суспільно корисну працю. Через те голосуємо за, до другого читання допрацьовуємо. І ще раз хочу сказати, що такі законопроекти – це ще один крок повернення до справедливості, щоб ті люди, які сьогодні захищають свою державу і потрапляють у полон, чи просто є як безвісти зниклі, вони…

Шановні колеги, депутатська група "Довіра" однозначно буде підтримувати цей законопроект за основу. Тому що ми вже проголосували ще в 22-му році, що, ми передбачити сплату за осіб, які потрапили в полон внаслідок російської агресії, страхових внесків за весь період перебування і ще 6 місяців після повернення. Тепер ми покладемо це на Мінсоц. Але я хочу сказати, що є ще один законопроект, який нас просять родини полонених обов'язково розглянути, це Закон 9680 – про внесення змін до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо зарахування до вислуги років строку, коли ці люди перебувають у полоні агресора. Це дуже важливо, і це дуже соромно, що ми ніяк його не можемо розглянути навіть на профільному комітеті, оборонному комітеті. Це тому, що це законопроект Гончаренка? Хіба це має значення? Опозиції? Це для людей, і це просять всі матері, всі нещасні дружини і родини тому що це несправедливо. І звинувачують в цьому Верховну Раду, що ми не можемо на третьому році війни розглянути цей законопроект. Я дуже прошу комітет його підтримати і винести в залу, тим паче до нас як до народних депутатів звернувся Координаційний штаб поводження з військовополоненими. Сам Координаційний штаб, який займається обміном, пошуком, підтвердженням, нас просить, прийміть цей закон для людей, які там в полоні страждають, яких катують, над якими знущаються, а ми не можемо таку дріботу зробити, зарахувати це їм у вислугу років, я маю на увазі, щоб це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ще слово надається народному депутату Морозу і голосуємо. Володимир Мороз. Шановні колеги, запропонований урядовий законопроект має серйозне значення. Українці, які перебувають у полоні, за попереднім рішенням парламенту продовжують отримувати нарахування страхового стажу. Це гарантуватиме людям у майбутньому необхідні пенсійні виплати. Водночас станом на сьогодні існує прогалина, а саме за рахунок чого нараховується цей стаж, адже немає платників ЄСВ. У даному документі пропонується покласти роль платників ЄСВ за людей, які знаходяться у полоні, на Мінсоцполітики та рахунок держбюджету. Це логічне і правильне рішення, яке потребує загального схвалення. Депутатська група "Відновлення України" вважає за важливе підтримати даний законопроект за основу. Дякуємо за увагу. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (реєстраційний номер 11122). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-250 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 10164 і альтернативний до нього 10164-1. Це Проект Закону про внесення змін до статті 60-2 Кодексу законів про працю України щодо дистанційної роботи. Я ставлю пропозицію розглянути ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-221 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти. Прошу записатися фракції і групи для виступу по цих законопроектах. Будь ласка, слово надається народному депутату Козирю Сергію В'ячеславовичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

можна сказати точкових законопроектів, водночас вони зачіпають дуже суттєві відносини людей з роботодавцем, відносини в родині. Тому цей законопроект, який стосується саме дистанційної роботи, і мій альтернативний законопроект, він врегульовує в першу чергу відношення сімейні з роботодавцем у разі, коли батько або мати має відрядження. Яким чином має бути врегульовано відрядження у разі, якщо батьки виконують дистанційну роботу, наразі не дуже чітко виписано. І тому дуже часто при перевірці роботодавцям ставлять до того, що вони, відсилаючи людину у відрядження, коли оформлений договір дистанційної роботи, кажуть про те, що працівник на дистанційній роботі не може бути відряджений в службове відрядження, відповідно витрати на таке відрядження не можуть бути знесені на витрати у роботодавця. саме в трудових відносинах врегулювати, яким чином це має бути врегульовано. Закон дає можливість договором дистанційної роботи врегулювати ці сімейні обставини і відповідно дати і роботодавцю, і батькам, і тим, хто працює на дистанційній роботі, визначитися і і показати, що відрядження теж можуть бути, якщо це оговорено відповідним законом. Комітет наш розглянув основний і альтернативний законопроекти, визначився без усілякого тиску відповідно до того, хто з якої фракції, визначилися щодо альтернативного законопроекту, просять підтримати альтернативний законопроект

Ірина Никорак, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, власне, цей законопроект має велике значення для забезпечення безперервності роботи підприємств та відповідного збереження робочих місць у дуже складних умовах. Воєнний стан створює значні ризики для безпеки громадян, зокрема, для тих, хто продовжує працювати на своїх робочих місцях. Можливості надомної та дистанційної роботи дозволять мінімізувати ці ризики. Через війну попит на дистанційні вакансії залишається досить високим. Я наведу вам зараз опитування, яке проведено порталом Work.ua. Коли роботодавець пропонує дистанційний формат, відгукується в 5 разів більше кандидатів. Створення гнучких умов для організації праці дозволить роботодавцям та працівникам швидко адаптуватися до змінюваних обставин, забезпечуючи ефективність роботи. Зараз багато компаній переходять на дистанційний режим і кількість роботодавців, які обирають такий формат роботи, зростає стрімко з цифровізацією. Держава повинна сприяти розвитку цифрової інфраструктури і надавати підтримку підприємствам у впровадженні нових нових технологічних рішень. І загалом підприємства, що впроваджують надомну та дистанційну роботу, повинні отримувати підтримку від держави. Це можуть бути податкові пільги. Це можуть бути гранти на розвиток технологій або консультаційна підтримка. Тому фракція "Європейська солідарність" однозначно буде голосувати за. Це важливий крок для забезпечення стабільності та безпеки у наші складні часи. Дякую.

дистанційна праця в Україні стала поширена під час коронавірусу і продовжила мати актуальність під час дії воєнного стану. Ми, я вважаю, наше скликання зробило дві важливі речі стосовно внесення змін до Трудового кодексу – це дистанційна праця і надомна праця. Це важливі дві складові. Цим законопроектом передбачено, що якщо дитина в родині до 14 років навчається дистанційно, то один із батьків також може працювати дистанційно, і роботодавці зобов'язані надати їм таку можливість без зменшення заробітної плати. Звичайно, ми в комітеті дискутували з запрошенням і наших представників роботодавців, вони погодилися на те, зробивши крок назустріч в соціальному діалозі, що вони готові надавати дистанційну можливість працювати тим батьками, діти яких до 14 років також дистанційно навчаються, без зменшення заробітної плати. Тобто соціальний захист тут забезпечений. На комітеті ми ухвалили рішення рекомендувати до першого читання альтернативний законопроект, хоча дійсно дякуємо автору основного, він нас стимулював все-таки більш серйозно підійти до цього питання. Але альтернативний законопроект, він розширює межі соціального захисту працівників дистанційної праці, звичайно, не порушуючи паритет роботодавців. Просимо проголосувати за альтернативний – за. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих законопроектів. Я прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правого регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи (реєстраційний номер 10164-1). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-226 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Шановні друзі, почекайте, давайте ми не будемо розходитися, у нас залишився один законопроект і далі шість ратифікацій. Ми можемо зараз без обговорення їх проголосувати, будь ласка, і ми зробимо дуже гарну справу. Немає заперечень, колеги? Я просто буду почергово ставити рішення. Я дуже дякую за розуміння. Дякую. Це фантастично. Прошу народних депутатів приготуватися. Я ставлю пропозицію законопроект 12202: проект Закону про внесення змін до Господарського Кодексу України щодо захисту вітчизняного оборонно-промислового комплексу, я ставлю пропозицію прийняти цей законопроект за основу. Я прошу народних депутатів... Стоп! Я перепрошую, я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії спочатку. Прошу народних депутатів голосувати. 12202 включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-219 Рішення не прийнято. Шановні колеги, не включили до порядку денного сесії. Далі у нас іде перелік ратифікацій. Будь ласка, друзі, давайте, можемо поставити ратифікації? Займіть свої місця, будь ласка. друзі, я прошу, займіться своєю безпосередньою роботою, врешті-решт. Я почергово ставлю. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бельгія про технічне та фінансове співробітництво (реєстраційний номер 0291). Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо, друзі.

За-235 Рішення прийнято. Прийнято в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським Союзом щодо зупинення зобов'язань України щодо сплати фінансових внесків у зв'язку з угодами про приєднання до програм Союзу (реєстраційний номер 0294). Прошу народних депутатів голосувати.

Шановні друзі, техніка не витримує, а ми витримуємо. Одну секундочку, будь ласка, залишайтеся на місцях. Друзі, що зараз, працює? Все, тоді йдемо далі. Я ставлю пропозицію прийняти Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фінляндської Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників їхніх дипломатичних місій, консульських установ або представництв при міжнародних урядових організаціях (реєстраційний номер 0292). Я прошу народних депутатів голосувати. За-245 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Я ставлю пропозицію 0272 прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Проект Закону про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Прошу народних депутатів голосувати.

За-245 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Далі 0280. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Протоколу до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угоди INTERBUS), який стосується міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів автобусами (реєстраційний номер 0280). Прошу народних депутатів голосувати. 13:06:40 За-249 Рішення прийнято. І завершальна ратифікація 0273. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Статуту Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ (0273). Прошу народних депутатів голосувати.

За-244 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з перервою, заміною на виступ. Слово надається Пушкаренку Арсенію Михайловичу до 3 хвилин, будь ласка. Шановні колеги, шановна президія, дорогі українці! Цими вихідними у стінах українського парламенту відбувається, без перебільшення, історична подія перша парламентська Конференція "Україна – держави Латинської Америки та Карибського басейну: співробітництво заради майбутнього". Я хочу зазначити, що насправді 30 років ми не приділяли належної уваги цьому регіону. А дарма. Бо сьогодні в цьому регіоні ми відчуваємо підтримку від народів і парламентів у війні Росії проти України. Так, на жаль, окремі уряди чи лідери цих держав ще не готові сказати і назвати речі своїми іменами, те, що Росія розпочала невиправдану агресію проти України, що сьогодні Росія вчиняє злочини проти людяності. Але я переконаний, що саме через міжпарламентський трек, і він вчергове довів свою ефективність з початку війни, нам вдасться зробити так, що все більше і більше держав світу, Глобального Півдня і, зокрема, Латинської Америки та Карибського басейну будуть ставити поряд з Україною. І це допоможе нам не знехтувати зусиллями і жертвами наших Сил безпеки і оборони у війні з Росією. Бо сьогодні наступає вирішальний момент, коли ми повинні відстояти результати на полі бою у дипломатичних баталіях проти Російської Федерації, і кожна держава світу сьогодні важлива. І сьогодні Латинська Америка, Карибський басейн, після цієї парламентської конференції, яку ми провели в цих стінах, я хочу подякувати моїм колегам, які здійснили понад 13 парламентських візитів в регіон, я хочу подякувати керівництву Верховної Ради, яке підтримувало, Апарату, які допомогли організувати цю конференцію, Міністерству закордонних справ. І я впевнений, що це дійсно початок нової сильної сторінки нашого співробітництва з Латинською Америкою і Карибським басейном. Було підписано комюніке, в якому делегати з 14 країн, понад 40 парламентарів, в тому числі і спікерка Белізу, підтримали Українську формулу миру, підтримують територіальну цілісність України, засвідчили, що всі заручники – діти, військові, цивільні – повинні бути повернуті в Україну, а Росія має відповідати за свої дії згідно з міжнародним правом. І я хочу зазначити, і впевнений, що протягом найближчих тижнів це комюніке, яке було підписано чотирма мовами, отримає сотні і сотні підписів парламентарів держав Латинської Америки та Карибського басейну. І це посилить сьогодні позицію України. Цей регіон хоче чути Україну, цей регіон підтримує Україну, але, на жаль, не вистачає правди голосу України в цьому регіоні. Сьогодні ми почали це робити, і я впевнений, що справедливий мир і стійкий мир може бути тільки завдяки консенсусу більшості держав світу. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякуємо, Арсеній Михайлович. Дякую всім народним депутатам, які провели цей блискучий захід. Дякую вам. Дякую нашим партнерам. Шановні народні депутати, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за результативну роботу. Зараз я оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і Дякую